Prijedlog kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća Prijedlog akta dostavio je Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora sukladno članku 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću. Predsjednik odbora Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala gospodine predsjedniče. Kolegice i kolege Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora razmotrio je na 59. sjednici održanoj 10. listopada 2007. godine prijedlog kandidata za izbor člana Državnog sudbenog vijeća koje je Odboru za pravosuđe Hrvatskog sabora uputio predsjednik Vrhovnog suda Republike Hrvatske dana 9. listopada 2007. godine. Uvodno Odbor je utvrdio sljedeće: predsjednik Državnog sudbenog vijeća dopisom od 12. travnja 2007. godine izvijestio je Odbor za pravosuđe da članu Državnog sudbenog vijeća Milanu Gudelju prestaje mandat 15. listopada 2007. godine. Odbor za pravosuđe Hrvatskog sabora u skladu s člankom 3. Zakona o Državnom sudbenom vijeću i člankom 73. Poslovnika Hrvatskog sabora u postupku izbora člana Državnog sudbenog vijeća ovlašten je zatražiti od predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske pokretanje postupka za kandidiranje za člana Vijeća. Odbor je primio prijedloge kandidata za člana Državnog sudbenog vijeća od predsjednika Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrđene na proširenoj općoj sjednici Vrhovnog suda Republike Hrvatske. Sukladno članku 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću opća sjednica Vrhovnog suda Republike Hrvatske utvrdila je 3 kandidata za izbor članova Državnog sudbenog vijeća sljedećim redom: Pod 1. Ranko Marijan, sudac Ustavnog suda Republike Hrvatske sa 30 glasova. Pod 2. Krešimir Devčić, suda Županijskog suda u Zagrebu sa 26 glasova. I pod 3. Ileana Vinja, sudac Vrhovnog suda Republike Hrvatske sa 22 glasa. Svi prijedlozi nalaze se u privitku izvješća. Odbor za pravosuđe utvrdio je da predloženi kandidati ispunjavaju uvjete za člana Državnog sudbenog vijeća. Prijedloge ovlaštenog predlagatelja za izbor jednog člana državnog sudbenog vijeća Odbor upućuje Hrvatskom saboru na odlučivanje u skladu sa člankom 3. Zakona o državnom sudbenom vijeću. Nakon provedene rasprave Odbor za pravosuđe jednoglasno je sa 9 glasova za usvojio sljedeće zaključke: Prvo, predlaže se predsjedniku Hrvatskog sabora da u dnevni red 27. sjednice Hrvatskog sabora uvrsti točku: Izbor člana državnog sudbenog vijeća. I 2. Hrvatskom saboru predlaže se tri kandidata ovlaštenog predlagatelja za izbor jednog člana Državnog sudbenog vijeća jer je utvrđeno da ispunjavaju uvjete za izbor. Hvala. Otvaram raspravu. Zaključujem raspravu.